legendarni predsednik Roosevelt pa tudi mnogi za njim, tudi očetje moderne demokratične Evrope. Danes je bila procedura v tem državnem zboru povožena in torej z njo umorjena tudi demokracija. Če pa še kdo pozna kjerkoli kakšno sodnico ali bivšo sodnico, ki bi rekla, da procedura ne velja, če se politično, se pravi z večinskim preglasovanjem, odloči drugače, naj pa prosim to pove, ker bi me zelo zanimalo. Procedura je seveda namenjena zaščiti manjšine, zaščiti manjšine v demokraciji, ki jo v državnem zboru in v politiki predstavlja vsakokratna opozicija, zato je to, kar se je zgodilo, še toliko bolj skrb zbujajoče. Seveda pa to v celoti potrjuje tisto staro pravilo, ki ga je tako lepo povedal Orwell. Nikoli ne smeš verjeti levičarjem na izrazih, ki jih uporabljajo, kajti če levičar reče resnica, potem je to zanesljivo laž, če levičar reče svoboda, potem je to zanesljivo totalitarizem. In to, kar se je danes tukaj zgodilo, je bilo v bistvu uvod v totalitarizem. Če se lahko povozi procedura, če se lahko povozi zaščita manjšine, potem je s takšno demokracijo nekaj hudo narobe in totalitarizem trka na vrata. Zakaj se tako hiti? Zelo preprosto, danes smo lahko v različnih medijih in pa na internetu prebrali, da so na Kosovu ustanovili preiskovalno komisijo, ki bo pregledovala kam, za koga in kako je znan gospod iz Kosova nosil denar, povezan z GEN-i, in torej bo to še zelo zanimivo. Posebej zato, ker po vseh dosegljivih informacijah še vsaj v štirih državah na Balkanu pripravljajo podobne postopke oziroma tečejo že določeni preiskovalni procesi. Zato se v resnici mudi, zato se tako hiti. In zato je po mojem mnenju tudi tako pretirano napisana koalicijska pogodba, ki se zlasti, če jo gledamo skupaj s predlaganimi kandidati in njihovimi izjavami, bere kot katekizem kulturnega marksizma. Napad na normalnost, na družino − družina naj bi bila fašistična celica, napad na otroke, ki se jih bo po novem v šolah in povsod posiljevalo s LGTB propagando, s teorijo spola in vsem ostalim, kar je navlaka kulturnega marksizma. Napad na zasebno lastnino − vse tiste državljane in državljanke, ki so generacijo ali pa dve gradili hišo zase, za svoje otroke, poskrbeli za kakšen vikend kje, zato da so z družino lahko normalno živeli ali pa da je ostal kot osnova za prihodnost otrok, te se bo obdavčilo, te se bo katastrofalno obdavčilo, dvakrat najprej z davki na nepremičnino, potem pa še s skupnim davkom na premoženje. poanta tega je jasna. Splača se zapiti in biti len in delati vse, kar se dela tam v tisti tovarni Rog, da se potem odvaža kontejnerje smeti, ne splača se pa dobro delati. In ne boste verjeli, po informacijah, ki jih imam in so preverjene, se že drastično povečuje povpraševanje po nepremičninah v Italiji, na avstrijskem Koroškem, slovenski podjetniki, družine, vsi tisti, ki imajo kaj denarja, se že pripravljajo na selitev v tujino. Tisti najbolj bogati, o katerih toliko govorite in ki so v resnici, kot gospod Šeško, pa še mnogi drugi vaši člani in podporniki in financerji, so pa itak svoja podjetja že zdavnaj preselili v tujino in lepo se na ta način izognejo vašim davkom, ki bodo pomenili samo primež za prihodnost Slovenk in Slovencev in bo to uničilo tako naše podjetniško kot prihodnost slovenskih družin. In končno uničenje države kot celote, napovedana porušitev ograje je že povzročila, da se je drastično povečalo število ilegalnih prehodov. Kolegi, ki pa so dol na južni meji, pa pravijo, da na nasprotni strani že kar mrgoli in očitno samo še čakajo, da se do konca izvrši prevzem oblasti z vaše strani in se naredi Slovenijo kot obljubljeno deželo za ilegalne migrante in to, kar je najhuje, kot ciljno državo, ne samo kot prehodno. Torej v celoti gledano pomeni ta uresničitev koalicijske pogodbe, če bo do nje prišlo, uničenje vsega normalnega: družine, vere − saj veste, boste nadzorovali, to ste že sami govorili, zlasti tisti, na katere se sklicujete države, podjetništva, ki je v modernem svetu edini motor razvoja in edini motor in edini vir trajne blaginje. Zaradi tega je seveda potrebno biti proti. Kaj pravi staro pravilo? Da je pač treba razumeti, kadar levičar govori. Da je treba razumeti, ko ste govorili, cedilo se bo mleko. Se bo, ja, samo zamolčali ste, da molzna krava bo pa državljanka in državljan, slovenski podjetnik, slovenska družina, tisti, ki so več generacij gradili svoje premoženje. Cedilo se bo mleko ja, samo molzna krava boste pa vi vsi. In seveda, na koncu ima vsak socializem v katerikoli obliki vedno enak konec, ki ga je lepo opisala Margaret Thatcher: Na koncu zmanjka denarja, vašega denarja, tujega denarja, vsakega denarja. Vedno je konec enak. Vsak socializem prinese samo razkroj in uničenje. Zato bo vsakdo, ki ima rad Slovenijo, danes zanesljivo glasoval proti. Sam bom odločno, absolutno

Če bo šlo dobro vam, če bo šlo dobro vaši vladi in če boste naredili vsaj pol toliko, kot je naredila naša vlada, bo šlo dobro tudi našim državljanom. To sem trdno prepričan. In iz tega naslova želim, kot sem povedal, vse in samo dobro. Niti slučajno pa ne želim že vnaprej obsojati, kot je obsojala vaša poslanska kolegica, kaj bo, ko bo, če bo. Pred vami je zahteven mandat, najbrž se zavedate, da imate veliko večino in da praktično izgovorov ne bo moglo biti. Znan slovenski politik je nekoč dejal: »Nov obraz je nova napaka.« Upam, da se zavedate, da je vse to z nami že od leta 2011 in da je pred vami zelo težka pot. Dosedanja praksa je namreč pokazala, da boste morali to pot prehoditi in tudi obstati. Najbrž se zavedate, da je to pot prehodil vaš nekdanji strankarski prijatelj Zoran Janković, potem Alenka Bratušek, Miro Cerar in pa nenazadnje tudi Marjan Šarec. To so bili novi obrazi, ki so blesteli v soju žarometov, danes pa jih praktično ni nikjer več. Pri tem vam seveda želim veliko več sreče, kot so jo imeli vaši predhodniki. Na nek način ste nepopisan list. O vas vemo še zelo malo. Niste se še imeli priložnost dokazati, ampak tisto, kar ste pa govorili v medijih, kar je znano v javnosti, pa želim seveda tudi pokomentirati. In nekatere te vaše izjave so naravnost zaskrbljujoče. »Želimo se pogovarjati z vsemi strankami, ki bodo v parlamentu, niso pa v današnji vladi.« Ta vaša izjava je zelo zaskrbljujoča. Če želite kaj doseči, morate sodelovati z levo in desno stranjo, skupaj za dobrobit vseh naših državljanov. Rekli ste: »Sodili nas boste po dejanjih, ne po besedah.« Kako lepo se to sliši, a v istem zamahu ste v vlado povabili Marjana Šarca in Alenko Bratušek. In to tista dva politika, ki so jim državljani na nedavnih volitvah jasno povedali: »Ne želimo vas v državni politiki.« To sta tista dva politika. In vi ste jih povabili v svojo vlado. Mislim, da je to ena izmed vaših največjih napak. Kakšna napaka pa seveda sedi tudi v vaših poslanskih klopeh. In ko govorimo o dejanjih in besedah, tisto, kar mene osebno najbolj boli, je zakon o dohodnini, dohodninska reforma. Napovedujete razveljavite novele Zakona o dohodnini, ki jo je sprejela naša vlada. In po mojem je to nedopustno, da bomo ljudem, tistim, ki delajo s svojim znanjem, s svojimi rokami, da jim bomo od plače jemali, namesto, da bi jih nagrajevali, da bi jim dali še več, da bi od svojega dela imeli več. Se pravi, to je na nek način napad na davkoplačevalce. In pri tem vas ne želim in vas tudi ne Dobro premislite, ali je to prava pot. Iz naše države se vsako leto izseli na tisoče državljanov. Da bi ustavili ta trend smo pred časom ravno iz tega razloga sprejeli to dohodninsko dohodninsko reformo. Vi, gospod Golob, pa govorite, da boste to dohodninsko reformo obrnili na glavo. To je čisti populizem, igranje na prvo žogo, dejstva pa so druga. Ustvarjate revščino, in sicer revščino za vse, ne le za opravljamo glasovanje o bodočem predsedniku Vlade. Kandidat je predsednik Gibanja Svoboda dr. Robert Golob. Zdaj do tega trenutka, spoštovani pretendent za to pomembno funkcijo, iz mojega zornega kota ocenjujem, da ste nekajkrat že razočarali. Prvič ste razočarali z inflacijo ministrstev, razočarali ste z odnosom do podjetnikov in kot tretje, razočarali ste s samo koalicijsko pogodbo, ki pa seveda naslavlja prav vse slovenske državljane in državljanke. Pa gremo zdaj po vrsti. Jaz ocenjujem, da ste malo začeli farbati slovenske državljane s tem, ko pravite, da bo s temi rekordnimi 20 ministrstvi 20 ministrstvi vaša vlada učinkovitejša in bolj prožna. Ravno obratno bo. Večanje ministrstev je nepotrebno in zdaj v bistvu na najvišjem državnem nivoju kažete, kako se brez vsakršnega razmisleka napihuje državna uprava. uprava. Tudi mene osebno čudi ta hitrost pri sestavljanju vlade, ki jo pa več kot očitno generira kadrovska stiska. Kadriranje na volitvah propadlih kadrov iz LMŠ in SAB, bilo je seveda že danes nekajkrat rečeno, to je unikum brez primere v zahodnih demokracijah. Jaz osebno tega še nisem nikjer videl, pa politiko nekako spremljam že zadnjih 20 let, od tega dva mandata kot poslanec. V vsakem primeru je pa to do tistih volivcev, ki so pa ti dve stranki odslovili iz tega visokega hrama demokracije, žaljivo. Dr. Dr. Golob, od Kluba slovenskih podjetnikov ste dobili, da rečem, košarico. V koalicijsko pogodbo ste nametali ukrepe − tako Klub slovenskih podjetnikov −, ki ne gredo v prid razvoju in širše družbe. Tako oni pravijo. Zdaj citiram: »Ukrepi v osnutku koalicijske pogodbe kažejo, da se vračamo v neke druge čase, kjer delo ni vrednota in kjer ljudje, ki ustvarjajo za blaginjo družbe, niso upoštevani,« navajajo.

razbijanja temeljnega podsistema, ki seveda zagotavlja nujno podporo vsem drugim družbenim podsistemom, od zdravstva, sociale, šolstva, kulture in, če hočete, do državne administracije. Zakaj ste se lotili tega tako, vam bom povedal v naslednjem sklopu, ki se imenuje koalicijska pogodba. Kot so že kolegi govorili, jaz bom tu uporabil eno prispodobo, res je obarvana precej temno rdeče, zaradi SD, ki ga nekako ocenjujem kot neko zrelo parlamentarno stranko tega tega levosučnega predznaka, potem pa še imamo tukaj seveda Levico, ki pa to barvo res pobarva do te skrajno temno rdeče. Kdor bolj natančno bere to koalicijsko pogodbo, lahko iz tega gospodarskega aspekta prizna, uvidi, da nekako postajamo enklava, v prispodobi seveda, Kube ali pa Venezuele, kjer bomo zagotovo, vsaj na začetku, bilo je že napovedano, priča eksodusu podjetnikov in pa tudi seveda drugih mladih državljanov, slovenski narod se bo pa znašel v neki osiromašeni poziciji. In glejte, nobenemu ne bo niti do smeha niti do plesa. Zakaj ste tako močno popustili SD in Levici v svojstvu koalicijske pogodbe, veste verjetno sami več kot dobro. Spoštovani bodoči predsednik Vlade, šibek premier pomeni tudi šibko Slovenijo. In to seveda ni dobro. Jaz vas vendarle, dr. Golob, držim pa za eno besedo, to je, da ste obljubili, da boste obiskali Maribor. Jaz prihajam iz Maribora. Kot opozicijski poslanec iz štajerske metropole bom še kako gledal na to, kako se bo vaša vlada obnašala do naše štajerske metropole.

Tako da upam, da ta vaš korak v smeri decentralizacije ne bo ostal samo na nekem govornem piedestalu, ampak da se bo tudi spustil na realna politična tla. Vendarle, zaradi vsega prej povedanega, dr. Golob, vas ne morem podpreti za mandatarja. Hvala.

Saj sem že mislil, da se po vsej te razpravi ne bom oglašal glede na to, da je bilo že veliko povedanega. Zavedam se, da smo v hramu demokracije, parlamentarizma, kjer je potrebno razpravljati, pa vendar te razprave, ki jih poslušam v tem času, odkar sem kot novi poslanec v tem sklicu v parlamentu, me včasih kar žalostijo, tako kot tudi verjetno večino tistih ljudi, ki to gledajo in spremljajo. Toliko enega negativizma, škodoželjnosti, hudobije, pa to samo povzemam besede, ki jih dobim s strani ljudi iz terena, ne vidiš vsak dan. Vsi skupaj smo dobili glasove na volitvah zato, da bi Slovenijo popeljali v neke boljše čase. Zdaj, spremembe vedno prinašajo za nekoga nekaj bolečega, ker pač ljudje neradi sprejemamo spremembe. Pa vendar, Slovenija potrebuje spremembe, ljudje so to izkazali z visoko stopnjo udeležbe na volitvah in tudi z visoko podporo bodočemu premierju. Besede, ki jih poslušam o šibkosti, so naravnost kontra tistega, kar sam doživljam, odkar sem spoznal predsednika, ki deluje kot zelo učinkovit, odločen in bo te svoje vrline tudi vpeljal v delo vseh nas, ne samo države in države in ministrstev, ampak tudi parlamenta. Skupaj bomo sodelovali. Tisti, ki si pa sodelovati ne želijo in nas želijo pri tem ovirati, pa verjetno dobijo sodbo na naslednjih volitvah. Nekateri si predstavljate državo, občine in vse javne službe kot last. Nekdo, ki dobi mandat, ne dobi v last države. Tako ste se obnašali v preteklosti. Državo dobimo v upravljanje. Denar, proračun je denar nas ljudi, vseh državljanov, tako državni kot občinski. In poslušati, kaj je nekdo nekomu dal, ko je bil v vladi, ozirom kaj je župan nekomu dal, je skregano z logiko. Ker ni nič dal. Denar od ljudi je tako razporedil. In tudi ljudi bo potrebno vedno bolj ozavestiti o tem, da zahtevajo, da se ta denar uporablja učinkovito. Učinkovito pa zato, ker smo na lestvicah korupcije zdrsnili zelo globoko. In govorimo o tem, kako nekaj ljudi izkorišča socialno pomoč, kar se najbrž tudi dogaja, pričakujem raziskave, koliko je teh ljudi, je to 10, 15 %, in vso famo zagnati v ta konec, se pa ne ukvarjamo s tem, da bi zmanjšali korupcijo, da bi preprečili odtekanje velikih količin javnega denarja v zasebne žepe in v tujino, nepravično brez vsakega opravljenega dela. Tam je problem Slovenije.

To si tudi ljudje želijo na terenu. 10 let sem delal v medgeneracijskem centru z ljudmi na socialnem robu, socialno vključevanje posebej ranljivih ljudi. Povem vam, naša družba je duševni bolnik, duševno bolna. To, kar tu notri sejemo, povzemajo ljudje na ulici. Odnosi so zastrupljeni. Sovraštvo, nestrpnost. Vse te stvari so tudi motiv, zakaj sem se po 10 letih abstinence od politike vseeno podal v to zgodbo, in ta zgodba mi je bila tudi všeč zato, ker sem videl, da je en kup ljudi motiviranih za spremembe, novih obrazov. Gospod Breznik, sva iz sosednjega okraja, jaz sem iz Šentilja, vi iz Lenarta, ampak jaz mislim, da novi obrazi so dodana vrednost tega parlamenta. Metode Več istega, tisti, ki poznate socialno delo, tudi niso rešitev za probleme na tistem področju niti na nobenem drugem. To pomeni isti obrazi. Nekateri ste res tu že 30 let, vaša stranka, konkretno, je 30 let v parlamentu, 14 let v vladi, pa nam novincem zdaj pridigate o tem, česa nismo naredili, pa še sploh nismo dobili mandata, da začnemo delati. Mi si želimo čim prej začeti delati. In ko se bodo začeli rezultati kazati in ukrepi, ko bo ta koalicijska pogodba postala predmet zakonodaje, ko bomo imeli učinkovite ukrepe, potem se lahko pogovarjamo. Seveda pa mora biti pogovor spoštljiv. Želim si drugačnega pogovarjanja tukaj v parlamentu. Želim si, da skupaj rešimo Slovenijo, da odgovornost do ljudi in okolja vpeljemo v vso zakonodajo, ki jo bomo naredili. Toliko opevate proceduro in postopke, ja, zaščita šibkih, ampak če se procedura tako grdo zlorablja, kot jo zlorabljate vi v tem parlamentu, zato da onemogočate delo tistim, ki smo dobili mandat, se je treba vprašati. Drugi problem učinkovitosti je tudi proces in procedura na sodiščih. Izmikanje sojenju, zavlačevanje, s postopki se reševati. To so točke, ki so v koaliciji dobro zapisane. Sam si želim, da bo materialno pravo pridobilo na teži, postopkovno pa izgubilo, da bomo končno lahko vpeljali učinkovit sistem odgovornosti in potem na ta način tudi pridobili več sredstev za to, da bomo lahko delili. Iz koalicijske pogodbe in izjav izvlečete samo tiste točke, ki vam pridejo prav, da strašite ljudi, in potem to na veliko navijate. Treba si je dosledno prebrati, kot sem rekel, ko pa bomo predstavili zakonske predloge, se pa vidimo in bomo lahko vsebinsko razpravljali. Zahvaljujem se gospodu Gregoriču, ki je vsebinsko poudaril še vse ostale točke v tem programu. Sam pa želim predsedniku, bodočemu predsedniku Vlade, bo ostal tako neomajen, odločen in hkrati človeški. Zna poslušati, prisluhniti, se pogovarjati in kdaj pa kdaj tudi narediti korak nazaj, kar je v primeru nekega kolega Pavšiča, ki ste omenjali, že storil, skupaj smo to storili, jaz mislim, da lahko tudi človek, ki dela, greši. In če bomo grešili, bomo napake priznali, ne bomo pa delali napak v škodo ljudi. Hkrati pa bomo s svojim odnosom pokazali ljudem, da so pravilno glasovali na volitvah,

Vlade! Najprej naj uvodoma rečem, da sem zelo pozorno poslušala pa tudi z zanimanjem spremljala vašo uvodno predstavitev. Bilo je veliko lepih besed, tudi plemenitih, moram reči, da zlezejo pod kožo človeku. Moram človeku. Moram reči, da sem se jaz tudi z njimi veliko soočala v zadnjih dveh letih, sploh kot predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namreč vse to, kar ste vi omenjali v začetku, uvodoma − upanje, socialna pravičnost, solidarna družba, družba znanja, dostojanstvo, neideološke delitve −, vse to smo mi udejanjali točno na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ampak ne samo v besedah, ampak dejansko, konkretno z zakoni, ki smo jih skupaj sprejemali. In prav na tem področju smo naredili ogromno. Popravili smo ogromno krivic za nazaj in prav je, da to ljudje vedo. V medijih se o tem ni veliko slišalo, zato ker se je govorilo o vsem drugem, ampak v resnici pa je tako in tako lahko potrdijo tudi na drugi strani kolegi ali pa poslanci iz Poslanske skupine Levica in poslanci Poslanske skupine Socialnih demokratov. Ogromno je bilo narejenega na tem področju. Torej govorili ste o lepih besedah. Lepo ste jih ubesedili, ampak mene moti predvsem nekaj drugega. Nekaj so lepe besede, ki se lepo slišijo, ampak ko pa pogledamo koalicijsko pogodbo in tukaj bi predlagala, da si vse državljanke in državljani Republike Slovenije dejansko sprintajo to koalicijsko pogodbo, si jo preberejo od prve do zadnje točke, da bodo videli, kaj dejansko piše v koalicijski pogodbi in kaj so lepe besede, ki so bile prezentirane na tem uvodnem delu. Jaz želim, da tukaj smo pošteni, pravični. Jaz sem vedno tako ravnala. Vsi, ki poznajo moje dosedanje delo v parlamentu in sedaj sem izvoljena že šesti mandat, lahko potrdijo, da če kaj, potem sem vedno držala, prvič, visok nivo razprav v Državnem zboru, da sem upoštevala, da se nikoli ni žalilo kogarkoli, in vedno to zahtevala tudi od kolegov poslancev, ko sem vodila odbore. Pomembno se mi zdi, da se tukaj prepozna tudi to, kaj dejansko piše v koalicijski pogodbi, ker je to tudi temelj neke pravičnosti razumevanja, in kaj dejansko se govori recimo v medijskih oddajah in kaj se je danes povedalo tukaj za govornico. Torej jaz predlagam, da si državljani to preberejo in potem bodo lahko imeli uvid v to, kaj je pravzaprav res. Koalicijska pogodba. Vsi, ki smo si jo prebrali, uvaja nazaj neke vrste socializem. Tukaj se bova po moje kar strinjala. Jaz sem že pred letom dni iz tega mesta povedala, da me skrbi ena stvar, če bo prišlo do menjave oblasti. In tam se je nakazovalo s strani bolj radikalne stranke Levica, da bo naredila vse, da pride do tega preobrata skupaj z ulico, s kolesarji in tako naprej. Ampak takrat sem že opozorila, da bo dejansko, če do tega pride, iz te blaginje, v katero smo mi ustvarili to okolje, da danes dobite vi državo v upravljanje v izjemno dobri kondiciji, od visoke gospodarske rasti do najnižje brezposelnosti, najvišje zaposlenosti v zgodovini slovenske države, to se mi zdi malce krivično, če tako rečem, da se vse meče v nek slab koš, kar je bilo narejeno za nazaj, in da se ne pogleda realno. Mene je takrat res zaskrbelo, da bomo prešli v neko novo obdobje, torej v obdobje vračanja nazaj v socializem, ki si ga pa še posebej gospodarstvo ne želi. In o tem eksperimentu sem jaz razumela, da vi govorite. To je eksperiment dejansko. Tega eksperimenta si gospodarstvo in slovenski podjetniki ne želijo. To so povedali večkrat tudi vam, kolikor jaz vem, ampak vi ste zamahnili z roko in rekli, poglejte, pa oni ne razumejo oziroma nimajo pojma. Jaz mislim, da se tako ne govori s potencialnimi partnerji, s katerimi moraš sodelovati v socialnem dialogu. Ti moraš ljudi poslušati in prisluhniti, slišati dobre ideje, ki nedvomno prihajajo tudi iz vaših vrst. Jaz tudi sem prepoznala nekatere stvari, za katere lahko rečem, da so dobre in jih tudi pozdravljam, ampak so pa stvari, ki pa so v fundamentu napačne, v fundamentu napačne. Prej je bilo omenjeno s strani kolegice Sluga pa, mislim da, gospoda Kranjca zdaj nazadnje kar kar zadeva mednarodne lestvice. Poglejte, lepo je govoriti o mednarodnih različnih lestvicah, ampak zraven pa ne poveste tudi nekaterih drugih mednarodnih kazalcev, ki pa kažejo izjemno sliko Slovenije, izjemno sliko Slovenije. Ali vi veste, da se je Slovenija v dveh letih ukvarjala z izjemno krizo? Ne samo Slovenija, celotna Evropa, svet. Ampak na mednarodnih lestvicah je pa ta vlada, zlasti kar zadeva ekonomsko-gospodarsko uspešnost spopadanja s pandemijo, naredila svoje delo odlično. To je povedal nenazadnje tudi ugleden britanski tednik The Economist, kjer so med 23 državami, ki so jih naključno izbrali, naredili analizo in smo pristali na visokem drugem mestu. Da ne govorim o tem, da je ob zelo zahtevni situaciji Slovenija pri tujih vlagateljih uživala in še vedno uživa, upam, da bo tudi v nadaljevanju tako, jaz vam želim dobro delo, ker sem sama, bom rekla, tudi v politiki res dobronamerna in to sem vedno znova pač tudi dokazovala s svojim delom in jaz vam želim, da dobro upravljate s to državo, in upam, da bo ugled in zaupanje tudi vnaprej takšno, kot ga sedaj potrjujejo največje bonitetne agencije. Visoko smo uvrščeni na področju trajnostnega razvoja. Veste, da zasedamo visoko 9 mesto. Prej smo bili bistveno bolj nazaj po mestih. Zelo dobre rezultate − in tukaj sem pa zelo ponosna na to in tudi se mi zdi pomembno − dosegamo na področju stopnje tveganja revščine in socialne izključenosti in to ravno zaradi tega, ker smo v zadnjih dveh letih ogromno naredili na tem področju. Torej, sprejeli mnogo zakonov in ukrepov za pomoč najranljivejšim v naši družbi. Mimogrede, prej ste omenili zelo pomembno skupino, najranljivejšo skupino invalidov. Mi smo dvignili najnižje

in je prav, da to povemo tudi na glas in da to ljudje vedo, ker imam občutek, da pač zaradi tega, ker vemo, kakšni so mediji pri nas, se večkrat prikaže zelo izkrivljena slika. Ni pošteno, tako kot, gospod kandidat za mandatarja, ne bi bilo pošteno, če boste vi opravili neko izjemno dobro delo, da bi bilo to bodisi ignorirano, zamolčano ali pa napačno interpretirano oziroma predstavljeno v čisto drugačni luči. Jaz vam ne želim tega. Mi smo pa to doživljali iz dneva v dan. Visoko osmo mesto zasedamo tudi pri vključevanju digitalne tehnologije v podjetja. Spoštovani kandidat za predsednika Vlade, jaz vam res želim, da boste svoje delo dobro opravljali, da boste imeli v mislih dobrobit državljank in državljanov Republike Slovenije. Ampak glede na nekatere izjave pa glede na koalicijsko pogodbo še enkrat, me to zelo skrbi, resno skrbi. In zdaj vas prosim kot dolgoletna poslanka tega Državnega zbora, da boste, če boste ocenili, da stvari ne gredo v pravo smer in da je eksperiment dejansko postal eksperiment, pri sebi znali oceniti, kdaj je čas, da ravnate tako, kot je ravnal pred dvema leti gospod Marjan Šarec v dobro Slovenije in v dobro naših naših državljank in državljanov. Jaz verjamem, da vam je mar za to in zato sem to tudi povedala. Obenem pa vam želim vse dobro in uspešno na vaši poti. Srečno!

Vendar to ne odtehta dejstva, da je bil vaš odnos do ljudi … / oglašanje iz dvorane/ Ne, ne, vaš odnos, koalicije, ker govorite, zakaj govorimo, da ste delali vse slabo. To ni res. Jaz sem rekel, da odnos do ljudi, do institucij, do civilne družbe, je bil pa tak, da so vam ljudje dali nezaupnico, ne glede na druge dobre kazatelje. In če sem samo korupcijo izpostavil, bi lahko izpostavil še odnos zadovoljstva z življenjem, sreče ljudi, svobodo, svobodo medijev in tiska in tako dalje. Kar se pa tiče te zadnje, moram se še na to odzvat,

naj odstopi, če nima večine. Ko je odstopil, je vrgel puško v koruzo. Če ne bi odstopil, bi se pa stolca držal. Tako da je na splošno v življenju vso posploševanje škodljivo. Tudi posploševanje, da vsi, ki so na socialnih transferjih, izkoriščajo socialo, da so vsi gospodarstveniki tajkuni, da so vsi politiki pokvarjeni. Saj to v družbi poslušamo. Ampak od kod to prihaja? Iz take retorike v hramu demokracije in zato, ker smo ves čas na televiziji. Jaz mislim, da je to celo problem tega hrama demokracije, da je možnost nastopanja pred televizijo. Seveda vsi želijo biti čim bolj sočni en do drugega in s takimi osebno žaljivimi, kot smo jih prej poslušali, kjer, če bi bil sam predsedujoči, bi mogoče celo mikrofon komu uganil, pa bi bil spet nedemokratičen pa kršil poslovnik pa tako dalje. Hvala lepa.

in poslanci! Ljudem, ki so na tako pomembnem položaju v državi, kot je predsednik Vlade, je potrebno zaupati. Samo na ta način lahko tudi upamo v našo prihodnost, v prihodnost za naše otroke, za vnuke. To ljudje zelo potrebujemo, ker ne glede na vse okoliščine življenje teče dalje, živimo in želimo ustvarjati svoja življenja najboljše, kar se da. Zaupanje se ne vzpostavi z aktom prevzema oblasti, pač pa z dejanji, preteklimi, sedanjimi in prihodnimi. In če izpostavim samo eno pomembno stvar, ki nam je zelo krojila življenje v preteklih dveh letih in je bistveno pripomogla k slabemu stanju države med epidemijo, je bilo to nezaupanje večine predsednika Vlade in predvsem v predsedujočo stranko in posledično celo vladajočo strukturo. In to nezaupanje ni bilo neosnovano. Z vsako naslednjo odločitvijo je predvsem največja stranka v vladi kazala nespoštovanje in nezaupanje do nas, do prebivalk in prebivalcev Slovenije in izvajali so manevre, nevredne demokratične družbe. Če je bilo kaj dobrega v preteklih letih, in gotovo je bilo, se je to izgubilo v vsesplošnem zares zaničevalnem odnosu do vsega in vseh drugače mislečih. Ampak, naj bo dovolj o minulem, ker smo dobili priložnost, da delamo drugače. In s potrditvijo mandatarja dr. Roberta Goloba na čelo države verjamem, da bomo delali drugače. Je namreč človek z integriteto, ki se je na področju, kjer je že deloval, že izkazal, ki je znal v odločilnem trenutku povezati med seboj ljudi, ki smo si želeli sprememb in nismo pristajali na vzorce delovanja trenutne vladajoče garniture. Je človek, ki mu lahko zaupamo, da se bo odločal z mislijo na našo skupno dobrobit. Človek, ki razume demokracijo. In tudi to, da ni nič narobe, če ljudje razmišljamo različno, ki pa zna te različnosti pripeljati do skupnega cilja. Je človek z vizijo, ki vključuje tudi življenja ljudi in njihovo dobrobit, in si želi, da bi bila Slovenija v vseh pogledih kar najboljša, je lahko. Tudi to, da nam bo spet v ponos povedati, od kje prihajamo, in je pripravljen vložiti v to svoje znanje in svojo energijo, da nas popelje na vrh demokratičnih držav, ki spoštujejo človekove pravice, raznolikost, vladavino prava, neodvisnost javnih institucij in različnih vej oblasti. Je tudi človek, ki zna prevzemati odgovornost. In jaz sem prepričana, da bo znal to vzpostaviti tudi na drugih izjemno pomembnih nivojih naše družbe. Ker vsaj po mojem mnenju je to eden od velikih problemov, ki jih imamo, mogoče celo rakrana naše družbe − neprevzemanje odgovornosti, ki pritiče posamezni funkciji v državi, tudi za nedelovanje. Prav zaradi tega že precej dolgo cepetamo na mestu in ne naredim odločilnih korakov k pozitivnim spremembam, čeprav bi jih lahko. Prevzemajo pa odgovornost vsi ljudje, ki nimajo moči v tej državi, in take najde tudi vsak dostavljavec pošte. Gospod dr. Robert Golob je dostopen človek. Avtoriteto doseže brez vzvišenosti. Je odprt. Razmišlja o prihodnosti. Zaupa v ljudi in zaupa vase. Želim bodočemu mandatarju, da na poti do uresničitve naše vizije Slovenije 2030, s katero je Gibanje Svoboda prepričala volivke in volivce na preteklih volitvah, sprejema dobre odločitve, vedno z mislijo na dobrobit vseh nas, da bomo te pozitivne spremembe, ki so naš cilj, občutili prav vsi ljudje v Sloveniji.

Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Poslanci in poslanke! Spoštovani kandidat za mandatarja dr. Robert Golob! V svoji uvodni predstavitvi ste nanizali visoko zveneče besede, kot so prihodnost bo lepša, vse se začne z digitalizacijo in da boste zajeli mlade, da si bodo doma ustvarjali družino. Lahko se še tako lepo sliši, vendar ko beremo vašo nedavno podpisano koalicijsko pogodbo, ki ste jo potrdili z besedami, citiram, »koalicijsko pogodbo bomo uresničili in tako dosegli ustrezne učinke«, je skrb vzbujajoča naslednja določba, ki je bila že danes citirana, da boste z učinkom od 1. 1. 2023 dalje razveljavili določbe letošnje novele Zakona o dohodnini, z izjemo višine splošne dohodninske olajšave. Zdaj pa tukaj jaz držim dokument, ki našteva te določbe te novele. Pa jih bom kar prebral. V koalicijski pogodbi ukinjate oprostitev plačila dohodnine od izplačil iz šolskega sklada. Mladi bomo na slabšem. Ukinjate ugodnosti pri določanju bonitet pri dohodnih iz zaposlitve. Mladi podjetniki, tisti na primer zaposleni v Dewesoftu, v Domelu, takšnih visokotehnoloških podjetjih, bodo na slabšem. Nadalje. Ukinjate nove olajšave za zaposlovanje mladih, ki se zaposlujejo prvič. Mladi bomo na slabšem. Ukinjate povišanje olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Mladi bomo zopet na slabšem. Ukinjate novo olajšavo za vlaganje v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. Mladi in tudi Slovenija s tem bo na slabšem. Ukinjate posebno olajšavo za podporo vrhunskemu športu. Mladi športniki bodo na slabšem. Ukinjate prispevno stopnjo, ki smo jo znižali s 27,5 % na 15 % za najem stanovanj, torej stanovanja, cene najema bodo šle gor,

Potem ukinjate še olajšavo za status dijaka ali študenta. Vsi dijaki in študentje bodo na slabšem. In še nazadnje. Govorite o visoko kvalificiranih delovnih silah, o zaposlenih, ki delajo v IT sektorju, inženirji, to so visoko kvalificirana delovna mesta. Ukinjate olajšavo, ki smo jo sprejeli v prejšnjem mandatu, s 50 % na 45 % za najvišji dohodkovni razred. Spet mladi na slabšem. Tukaj je torej 10 razlogov, zakaj vas jaz kot predstavnik mladih žal danes ne bom podprl. Vam pa želim, spoštovani bodoči predsednik Vlade, veliko uspeha pri koordiniranju predvsem večinskega programa stranke Levica. Vse dobro, kdaj pa kdaj pa tudi prisluhnite nam mladim, če že ne morete uspešnim slovenskim gospodarstvenikom. Srečno. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima kolegica Tamara Vonta. Pripravi naj se kolegica Suzana Lep Šimenko. Izvolite. Spoštovani! Dovolite mi na začetku malce medmetnega uvoda. Kdo nam pridiga o mafijskih poslih? Vav. Kdo nam pridiga o molznih kravah? Vav. Pozdravljam svoje nerojene vnuke in vnukinje, ki bodo odplačevali predvolilne bombonjere. Kakšno državo dobimo v upravljanje? Kakšno državo dobi v upravljanje mandatar dr. Robert Golob? Dve milijardi 47 proračunskega primanjkljaja letos, pet milijard zadolžitve leto 2022. Najbolj povzete članek The Economista v zgodovini koalicij vseh koalicij tega sveta, največja koalicijska repeticija v zgodovini, pa vendar v tem članku je omenjeno samo nekaj meril, ni pa omenjeno to, čemur rečemo stanje javnih financ. Vožnja po robu fiskalne politike, največji strukturni primanjkljaj v evrskem območju, ampak pustimo številke, priznam, nisem mojster številk. Kar pa mene osebno boli in tisto, kar sem jaz dve leti doživljala, poslušala in gledala, je pa nazadovanje na področjih demokracije, nazadovanje na področju svobode medije, pluralizacije medijev, odnos do civilne družbe, odnos do vseh, ki ne mislijo tako, kot naj bi mislili. To ni domovina, za katero sem kot študentka prvega letnika takrat FSPN glasovala za. V življenju se je pač treba soočiti s težavami in po potrebi sprejeti tudi poraz. Lahko pa seveda to filozofijo obrnemo popolnoma drugače, na primer, v življenju se je treba soočiti s porazom in po potrebi povzročiti težave. V tem primeru zmagovalcem. Tudi prav, tudi to je način. A vendar tekoči posli, ki smo jim priča, niso tekoči posli, so bolj tek za posli. In to, da govorimo o tem, kaj tekoči posli so in kaj niso in da tudi pravniki razpravljajo o tem, kaj tekoči posli so in kaj niso, mi imamo vendarle na tem področju nekaj sodne prakse. Mimogrede, odločitev o prevladi javnega interesa preskrbe z energijo nad javnim interesom ohranjanja okolja. Tekoči posel? Ja, je, ker gre za Hidroelektrarno Mokrice. Ali pa prenos področja iz MJU na področje neke druge agencije. Ali pa menjava na Agenciji za varstvo konkurence tik pred iztekom mandata obstoječemu direktorju. To so tekoči posli? Ne, to je tek za posli. Tukaj je še nekaj, samo v pomoč, sodne prakse iz tega področja, kaj tekoči posli so.

Sodba U 1783/2018-27. Samo nekaj jih je, ampak sodno prakso imamo, kaj tekoči posli so. In jasno piše, kaj tekoči posli so. Tekoči so posli so tekoči posli in niso tek za posli. Skratka. »Kdo zná noč temno razjásnit, ki tare duha!« Spoštovani dr. Robert Golob, srečno in v svojem slogu naprej! Besedo ima kolegica Suzana Lep Šimenko, pripravi se kolega Teo (Teodor) Uranič. Izvolite. SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša hvala za dano besedo, predsedujoča. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani kandidat za predsednika Vlade, vsi skupaj lepo pozdravljeni! Vlada v odhodu je svoje delo več kot odlično opravila, in to kljub svetovni pandemiji koronavirusa. V zadnjem četrtletju, vemo, imamo kar 9,8 % gospodarsko rast, imamo nadpovprečno veliko število zaposlenih ljudi, in sicer milijon 73 tisoč, brezposelnih pa le nekaj čez 58 tisoč, od tega je seveda več kot polovica dolgotrajno brezposelnih. Dogaja se celo to, da podjetja s težavo najdejo ustrezne sodelavce. Ja, 24. aprila so volivci odločili. Nas, Slovensko demokratsko stranko so nagradili, imamo kar dva poslanca več, kot smo jih imeli v prejšnjem mandatu. Tudi vi ste zadovoljni s svojim rezultatom, dobili ste večino, znate seštevati in ugotovili ste, da imate trenutno okoli 55 poslancev podpore. Tisto, kar pa me moti, je pa to, da so volivci 24. aprila rekli ne določenim strankam, ki pa jih na stranska vrata vseeno skušate spraviti ne v parlament, ampak v izvršilno vejo oblasti. Govorim o LMŠ in govorim o SAB. To pa se mi ne zdi korektno. Leta 2020, ko sta takrat Desus in SMC stopila v koalicijo z SDS in Novo Slovenijo, smo slišali, da gre za izdajo volivcev. Mediji so bili polni podobnih naslovov. Danes seveda mediji pridno molčijo, o izdaji volivcev pa se bodo volivci odločili sami. Eni so spregledali, drugi pa še bodo. Prvo, kar smo seveda lahko opazili, je, da želite povečati število ministrstev iz trenutnih 17 na 20. Slovenija z dvema milijonoma prebivalcev bi tako naj imena 20 ministrstev, Nemčija, ki jih ima 81 milijonov, jih ima 14, Italija z 61 milijoni jih ima 13, Švica z osmimi milijoni pa le In kaj bi naj bil razlog? Večja učinkovitost vlade. Večja učinkovitost z več ministrstvi? Oprostite, ampak v to me pa ne boste prepričali. Novo je tudi to, da sedaj poslanci lahko iz medijev izvemo, kdaj bodo zaslišanja za ministre. In to bi se naj zgodilo že ta petek in soboto, čeprav je ura je skoraj sedem v sredo zvečer, še poteka razprava o mandatarju, sledile bodo tajne volitve in šele, ko bomo imeli mandatarja, bo ta lahko vložil listo svojih ministrov. 230. člen Poslovnika Državnega zbora je jasen in je za nas tukaj poslance dejstvo. Najmanj tri dni od vložitve lahko potekajo zaslišanja. Tako da ne vem, tukaj vam pa matematika očitno ne gre najbolje, ker trije dnevi zagotovo ne bodo v petek, ko bi naj imeli že ta zaslišanja, po tem kar seveda beremo iz medijev. Poslanci bi se radi seznanili s kandidati, veliko smo slišali, bili so predstavljeni skozi medije, ampak uradno pa še nismo dobili ničesar na mizo. Šteje tisto, kar je vloženo v sistem Državnega zbora. Že nekaj dni se seveda po medijih tudi vrti osnutek koalicijske pogodbe, ki kaže ne da dobivamo levo vlado, ampak da dobivamo skrajno levo vlado. Zato tukaj resnično upam, upanje je danes ena taka zelo močna beseda v tem državnem zboru, da je večina tistih besed tam notri le mrtva črka na papirju. Tisto, kar me moti, je tudi to, da kandidat za mandatarja ocenjuje, da državljani več kot očitno slabo upravljajo s svojim denarjem, in da je zato v koalicijski pogodbi tudi zapisano, da bo prišlo do razveljavitve Zakona o dohodnini. Kar pomeni, da višjih neto plač za državljane ne bo, da leta 2025 ne bodo vsi, ki delajo, dobili eno neto plačo zraven. Zato ker očitno kandidat za mandatarja ocenjuje po sebi, da če bi dobili več denarja na račun, da ga ne bi koristno porabili in da bi ga zapravili za bedarije, tako kot je sam dejal na enem predvolilnem soočenju. In več kot očitno ocenjuje, da država s tem, ko jim bo pobrala več denarja preko davkov, da bo ta denar bolje razdelila, bolj solidarno razdelila med vse ljudi. Takšna politika zame ni ustrezna politika. In jaz verjamem, da volivci tudi tega niso izvolili. Na drugi strani v koalicijski pogodbi beremo, ja, treba je zaustaviti beg možganov. In treba je ljudi, ki so izven Slovenije, privabiti nazaj v Slovenijo. Resnično se strinjam z vami, ampak veste, če bodo, ne vem, v sosednji Avstriji imeli bistveno višje plače, kot pa pri nas, bodo raje ostali tam. Vemo, da sploh na Štajerskem, Koroškem ogromno ljudi živi v Sloveniji in hodi delat v sosednjo Avstrijo. Dobijo velike razlike za doplačilo dohodnine in tudi to smo želeli s spremembo Zakona o dohodnini, ki smo ga sprejeli v Državnem zboru marca letos, nasloviti. Doplačevali bi manj dohodnine zaradi tega, ker bi dvignili splošno olajšavo. In seveda, to na nek način tudi zaustavi beg mladih v tujino, zato ker je njihova neto plača višja. To si verjetno vsi želimo, ki smo danes tukaj. Tisto, kar me je pa tudi zelo zmotilo, je pa to, da enostavno želite obdavčiti vso premoženje pod pretvezo večje medgeneracijske solidarnosti. Že danes imamo davek na premoženje. Vsakdo, ki ima nepremičnino, v kateri je več kot 160 kvadratov stanovanjske površine, plača davek na svoje premoženje. Imamo davek na motorna vozila, imamo kopico davkov, zdaj želite uvesti še nek univerzalen progresivni davek na premoženje. Kar pomeni nekaj novega, da boste obdavčili popolnoma vse, kar so si ljudje pridelali. Če kaj, so Slovenci navezani na svoje domove, in če kaj, si želijo ustvariti lasten dom. Zato so garali. Eni so si gradili sami, za vsako opeko, ki so jo kupili, za vsako ploščico, ki so jo položili, so že plačali davek. Ni prav, da jih ponovno obdavčimo z davkom na nepremičnine. Ni prav. Kot tudi ne na vse ostalo. Nekdo živi v hiši – sama izhajam iz obmejnega območja, okolica Haloz – v Halozah so podedovali nek vikend od svojih sorodnikov. V tistem vikendu ne živijo, je neka dodatna nepremičnina. In zdaj bi to dodatno obdavčili. Pa ne gre za neke elitne lokacije. Veste, to ni lokacija nekje, kjer imaš lep pogled na morje z ne vem kakšno vrednostjo. Gre za manjše vikende, kjer je še nekaj goric in zelo trdo delajo, da tisto območje obdelujejo. Pa je pomembno, zato ker je zelo lepo in zato ker si tudi na nek način želimo lepe krajine, zato ker so na to navezani, ker so to ustvarili njihovi predniki. Ne, ne bomo dopustili, da boste vse to skupaj obdavčili. Naj vam morda povem še zgodbo, ki verjamem, da jo poznate. Veste o tistih prijateljih, 10 prijateljih, ki so hodili vsak vsak teden ali pa mesec, saj ni pomembno, skupaj na večerjo? In so rekli, bomo plačali račun glede na dohodke, ki jih imamo. Tisti, ki ima zelo nizke dohodke, ne bo nič plačal, tisti, ki ima malo višje, bo plačal en evro, nekdo bo plačal tri evre, nekdo sedem, nekdo 18, tisti, ki ima najvišje, bo pa plačal 59 evrov od tistih 100 evrov računa. In tako so se sestajali. Nek trenutek pride in se v restavraciji odločijo, da bodo znižali cene, in ista večerja je stala 80 evrov. In spet so rekli, v redu, bodimo solidarni, razdelimo si zdaj ta znesek v enakih razmerjih kot doslej. Ampak sedaj so pač prihranili. Tisti, ki ni nič plačal za večerjo, ni nič prihranil, tisti, ki je dal en evro, tudi ne, vsi ostali pa so prihranili, nekdo en evro, drugi dva, tretji tri, tisti, ki je največ plačeval, pa kar 10 evrov. Ja, tragedija. Privarčeval je 10 evrov. In takrat so se začeli pa spraševati, ja kako, jaz sem privarčeval samo en evro, on je privarčeval pa celo 10 evrov. To seveda ni pošteno, so ugotovili, ker gre taka računica na roko bogatim. No in ker so bili vsi jezni, so rekli, nič, dajmo tega, ki si je toliko privarčeval, celih 10 evrov, linčati. In so ga. So šli naslednjič na večerjo – in kaj so ugotovili? Ugotovili so, da jim je zmanjkala več kot polovica denarja. Kaj želim s to zgodbo? Želim enostavno to, da ne uničite tistih, ki že danes dajejo več. Ne uničite slovenskega gospodarstva, ne sprejemajte ukrepov, ki bodo slabi za gospodarstvo, ki bodo slabi za tiste, ki največ ustvarjajo. Morda za konec še to. Saj veste, kaj je rekla Margaret Thatcher – problem socializma je, da prej ko slej zmanjka tujega denarja. Jaz bom sledila temu, kar so rekli ljudje na volitvah iz mojega okraja, in glasovala bom proti. Besedo ima kandidat za predsednika Vlade. Izvolite, dr. Robert Golob. DR. ROBERT GOLOB (PS Svoboda): Hvala. V bistvu se odzivam na ta socializem, ker če mi pokažete v koalicijski pogodbi člen, ki govori o socializmu, ga bomo zdaj črtali, ob tej priliki. Če ga ne najdete, potem pa se dajte vprašati, o čem govorite že cel popoldan. To je tako kakor prej, ko sem poslušal o tem, kako bodo s tem, ko najbogatejšim, ki imajo 50-odstotno dohodninsko osnovo in je ne znižamo na 45, mladi prikrajšani. Kateri mladi pa vi mislite, da so v tistem dohodninskem razredu? Gospodarstvo je seveda občutljiv subjekt. Ampak na primeru – škoda, ker ga več ni – sedanjega gospoda Ciglerja je bilo pokazano, da predstavniki delodajalcev bolj malo razumejo, kaj je tisto, kar jih moti, ker jih je motilo natančno to, kar je minister Cigler sam napovedal, da je že ta vlada sprejela. Vse špekulacije o tem, da uvajamo socializem, so popolnoma iz trte izvite. In še več, davčne napovedi, napoved davčnih reform govori samo o dveh stvareh da je delo že dovolj obdavčeno in da ne bomo povečevali obdavčitev na delo. Ne bomo povečevali. Vi ves čas govorite drugo, ampak mi ne bomo povečevali. In če bomo zaradi fiskalnih pravil, ne naših, evropskih, v letu 2024, ne letos, ne prihodnje leto, v 2024 zaradi strukturnega primanjkljaja, ki ga žal – ga nismo pridelali mi – pač imamo, če bomo takrat potrebovali dodatne prilive, jih ne bomo iskali na plačah, jih bomo iskali na premoženju in progresivno. Veste, kaj pomeni progresivno, spoštovana gospa poslanka? vi ena od tistih, ki bodo zelo malo obdavčeni, ker progresivna obdavčitev premoženja pomeni to, da 80 % prebivalcev in prebivalk ne bo obdavčenih čisto nič. Ker je to namen progresivne obdavčitve – da ne bo linearne obdavčitve premoženja, ampak bo progresivna, ker bodo samo tisti, ki dejansko več imajo, mogoče poklicani, da več prispevajo v skupno blagajno. To je to, o čemer govori koalicijska pogodba. In to je to, čemur jaz pravim socialna pravičnost in solidarnost. Ne, da bodo vsi plačevali davke na premoženje, kot vi ves čas ponavljate, pa ne vem, od kod vam je to ven padlo, ker progresivna obdavčitev premoženja pomeni, kdor več ima, ta bo dal, in kdor nima, ne bo dal nič. Tako enostavno. Hvala lepa. Besedo ima kolega Teodor Uranič, pripravi se kolega Zvonko Černač. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani vsi! V zadnjih nekaj mesecih smo bili priča predvolilni kampanji, v kateri so nas želeli prepričati, da novincem, tako imenovanim novim obrazom ni mesto v slovenski politiki. Dvomljivce so vestno opominjali na pretekle izkušnje z novimi obrazi in na njihov kratek rok trajanja. Rekrutiranje novih obrazov je torej zaželeno le pod okriljem starih, preizkušenih strank. Vse te stare stranke in vsi njihovi v političnih veščinah prekaljeni obrazi pa so očitno v preteklosti že pokazali in dokazali vse, kar zmorejo in znajo. In ljudstvo je reklo dovolj, dovolj je bilo. Večina volivcev je kljub zaskrbljujočim opozorilom svoj glas zaupala prav novim obrazom, prav političnim novincem. Vsak zaupan glas pa je za Gibanje Svoboda velika obveza in zaveza. Dr. Robertu Golobu brez razmišljanja dajem svoj glas za, za premiersko funkcijo. Brez razmišljanja, pa vendar še zdaleč ne lahkomiselno, ker vem in sem prepričan, da je dr. Robert Golob izjemno sposoben in zelo zahteven sodelavec. V prvi vrsti je zahteven do sebe in nato povsem upravičeno do vseh ostalih. Ker vem, da je mož beseda in s tem mož dejanj. Ker vem, da zna s svojimi organizacijskimi sposobnostmi in izkušnjami iz sodelavcev izvleči tisto najboljše. Če si fokusiran na prednosti, hkrati pa znaš kompenzirati pomanjkljivosti, postane koncept povezovanja, sodelovanja, dopolnjevanja stalna praksa delovanja in takrat dobri rezultati sigurno ne morejo izostati. Ob zavedanju vseh teh dejstev razmislek ni več potreben, le še odločen »za« za dr. Roberta Goloba za predsednika Vlade. Pa ker se mi zdi tale zadnja misel tako dobra, jo bom še enkrat prebral. Ker je bilo vse ostalo kratko, bom še enkrat tole prebral: ob zavedanju teh dejstev razmislek ni več potreben, le še odločen »za« za dr. Roberta Goloba za predsednika Vlade. In bombniki so poleteli. HOT: Hvala lepa. Besedo ima kolega Zvonko Černač, pripravi se kolegica Mojca Šetinc Pašek. Izvolite. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa. Dobro, da imamo med sabo tudi kolege, da se malo sprostimo pa malo nasmejimo. Humor je dober za zdravje in tudi za vse ostalo. Spoštovani vsi prisotni! Mogoče glede na dogodke v zadnjih dneh tudi danes na začetku seje, ko gledamo številne kršitve poslovnika, nekaj besed o proceduri. Procedura, pravijo, da je mati demokracije. Če pade procedura, pade demokracija, pade svoboda. Kršitev 33. člena Poslovnika, 73. danes na začetku seje, napoveduje se kršitev 230. člena Poslovnika, ki je jasen in nedvoumen: vsak kandidat za ministra se najprej tri dni, najkasneje sedem dni po vložitvi predloga predstavi pristojnemu delovnemu telesu in tako naprej. je, da se pove, kaj se zgodi, če pade demokracija, in kaj se zgodi s tistimi, ki se tega ne zavedajo in ki demokratične postopke kršijo. Nekateri, ki smo bili v preteklosti v teh parlamentarnih klopeh, se spomnimo leta 2014 in se spomnimo protiustavnega odvzema mandata poslancu Državnega zbora, ki je bil izvoljen z največ glasovi v Republiki Sloveniji, poteptana ustava z 58 poslanskimi glasovi. Večine od teh ni več, te politične skupine ne obstajajo, so propadle. Nekatere so izpadle iz parlamenta, nekatere še vedno sedijo tamle na drugi strani, ampak je ta klop, vidim, zelo zdesetkana glede na leto 2018. Predlagam, spoštovana oblast, vladajoči, da se zamislite nad teptanjem demokracije prek kršitve poslovniških določb in da s proceduro in posredno z demokracijo ravnate zelo zelo pazljivo. Druga zadeva. Poslanka Tamara Vonta, moram reči, da se v 11 letih ni kaj dosti spremenila, kljub temu da je zdaj v novi poslanski skupini, približno enako straši in razmišlja, kot je leta 2011 in naslednja leta, ko je bila članica Jankovićeve Pozitivne Slovenije. Naj povem, da naj ljudje ne bodo zaskrbljeni, trenutna vlada vse tekoče posle opravlja v skladu z veljavno proceduro, v skladu z javnimi zakoni. Ne krši se ničesar, procedura je spoštovana enako, kot so jo spoštovale vse predhodne vlade v odhodu, na enak način in ob enakih pravilih igre. Druga zadeva. Tudi država, državni proračun, javne finance so v dobri kondiciji. Verjetno ste si lahko to vsi prebrali, ni potrebno, da vam to berem, ampak očitno še posebej za kolegico poslanko Tamaro Vonta, ki verjamem, da si tega ni prebrala. Pisalo je v Financah 1-4/22, v prvih štirih mesecih letošnjega leta so proračunski prihodki za 20 % višji, kot so bili lani v istem obdobju, in proračunski izdatki so nižji, 400 milijonov manj, kot so bili v istem obdobju lanskega leta, primanjkljaj se je v prvih štirih mesecih glede na lanske prve štiri mesece znižal za 1 milijardo evrov. Podlage, ki so bile ustvarjene v zadnjih dveh letih kljub krizi s pandemijo in ostalim negativnim okoliščinam in kljub vojni v Ukrajini in posledicam, ki jih čutimo v zadnjih mesecih, pa so za naprej dobre. Evropska komisija priznava, da je Slovenija prek 10 PKP paketov in prek ostalih ukrepov, ki so bili sprejeti v zadnjih dveh letih, vzpostavila neko stabilno osnovo, da bomo lahko hitreje, lažje in z manj praskami delovali tudi v naslednjih mesecih, ko se bodo te razmere še zaostrovale in se še zaostrile. Prihodnja vlada ima na mizi neko stabilno popotnico, s katero mora ravnati tudi nadalje odgovorno in previdno, še posebej zaradi tega, ker te okoliščine, ki se nam obetajo v naslednjih mesecih, ne bodo same od sebe izzvenele. Tako da finance so v dobri kondiciji. Slovenija ima še vedno najvišje bonitetne ocene, ima eno izmed višjih v zadnjem kvartalu lanskega leta in v prvem kvartalu letošnjega leta celo najvišjo rast, ne samo v Evropski uniji, skoraj 10-odstotno. Imamo najnižjo brezposelnost v zgodovini. Imamo izjemno velik obseg sredstev iz nepovratnih skladov, skladov Evropskem unije, ki bodo koriščeni v letošnjem in v naslednjem letu, kar se tiče perspektive 2014–2020, ki se drugo leto zaključuje, kjer bo investiranih še za okoli 900 do milijarde evrov sredstev v dveh letih in imamo tudi podlage, nekajmilijardne podlage, ki se merijo v milijardah evrov in sežejo nekje do 7, 8 milijard evrov za naprej do leta 2027. To so neke okoliščine, ki so ugodne, na drugi strani pa vemo, kakšne so te nevarnosti, in na to se je pač treba uspešno pripraviti. Nekaj besed še seveda okrog kandidata za predsednika Vlade in tistega, kar je uvodoma predstavil. Moram reči, pošteno moram reči, da sem bil malo razočaran, ker ta predstavitev v teh 15 minutah je bila malo skromna, če sem milo izrazen, malo tudi konfuzna, moram reči. Primerjal sem jo s tistim, kar sem poslušal dve leti nazaj, dobri dve leti nazaj tukaj v Državnem zboru s strani sedanjega predsednika Vlade, kjer smo imeli priliko slišati nek koncizen program z realno oceno stanja, ki se nam je takrat bližalo, s tem, kako in na kakšen način se bo vlada odzivala, kakšni bodo prvi naslednji ukrepi, kakšne bodo aktivnosti in kaj so tiste glavne programske usmeritve, ki naj bi v sedanjih dveh letih dosegli. Tukaj je bilo pričakovanje še toliko večje, zaradi tega ker vi govorite ne o štirih, ampak o osmih letih. To, kar smo zdaj slišali, in to, kar beremo v koalicijski pogodbi, je na nek način med seboj nekompatibilno. Na drugi strani pa to, kar je bilo danes povedano – moram reči, moja osebna ocena, premalo za eno tako omizje, kot ga lahko danes delim z vami. Upam pa tudi, da tisto, kar je napisano v koalicijski pogodbi, skozi delovanje bodoče vlade, ko se bodo stvari pregledale, prečistile, ko se bo pogledalo dejansko stanje, ne bo realizirano tako, kot je zapisano. to, kar ste napisali v koalicijsko pogodbo, so v enem delu neke ultra, izjemno leve ideje, v enem delu sanje Poslanske skupine Levica, neuresničljive sanje, in v enem delu škodljive poteze za ljudi, ki jih bodo vse udarile po žepu. Vse, prav vse, od prvega do zadnjega, od tistega, oprostite, ki dela kot smetar in pometa cesto, do tistega, ki razmišlja, ko bo končal študij medicine – in takih ni malo – ali bo ostal tukaj ali bo na podlagi izkušenj, ki si jih je pridobil prek številnih meddržavnih programov, odšel raje delat iz Slovenije. O tem govorim. Ta vaša napoved, da boste razveljavili dohodninski zakon, s tem vse dodatno posredno obdavčili, namesto da bi v štirih letih ti ljudje dobili na koncu štiriletnega prehodnega obdobja vsak eno plačo več konec leta v žep in še druge ugodnosti, bodo dodatno obremenjeni. Oziroma nek proces, ki je bil začet in ki je bil zastavljen v pravo smer, se bo nasilno in grobo prekinil. To je slab signal, zelo slab signal za mlade ljudi, za sposobne ljudi, za tiste, ki znajo delati, ki so pridni in ki bi radi s svojim delom tudi nekaj ustvarili. Na drugi strani je tudi, moram reči, slab signal za tiste, ki so zdaj, nekateri, upravičeni do takih ali drugačnih socialnih pomoči, pa vsi vemo, da ni prav, da jih dobivajo. Tudi tukaj se je začel odvijati nek proces, da se to spremeni in da dajemo pomoč tistim, ki bi želeli delati, pa ne morejo zaradi osebnih ali drugih okoliščin, in da povemo, da si dajmo vsi tisti, ki ste sposobni, smo sposobni delati, ustvariti s svojim delom. Ampak če me bodo, če nas bodo, če nas boste z davki preveč ubili, tako razmišljajo ljudje, številni, od tistih z najnižjimi plačami do tistih z najvišjimi, bomo seveda iskali druge priložnosti drugje. To je za mojo oceno največja nevarnost skozi to koalicijsko pogodbo. Seveda tudi skozi te kadrovske čistke in tako naprej, moram reči, da teh stvari jaz osebno ne razumem. Sploh ne v letu 2022, sploh ne, če upoštevam besede, ki so bile na začetku izrečene, da je potrebno iskati potencial čim širše, ker Slovencev je 2 milijona, 2 milijona pa pol, če štejemo vse tiste, ki delajo tudi izven naših meja. Relativno majhen bazen in izkoristiti je treba prav slehernega med njimi. Druga zadeva, ki me je presenetila, je oblikovanje vlade. Če pogledam, kako so se oblikovale prva Janševa vlada, druga Janševa vlada leta 2012, sedanja, ko je Šarec vrgel puško v koruzo, vedno smo se pogovarjali o programu, pogovarjali smo se o tem, kaj bo potrebno narediti, ali je kaj realno ali ni realno. Ko je bilo to zloženo, smo se pogovarjali o resursih, se pravi o ministrstvih, in na koncu o ljudeh. Tukaj je bil pa proces obraten. Poslušali smo neka imena, se pravi želje posameznikov. Izstopal je kolega Luka Mesec, ki si je očitno želel nek resor z ne preveč odgovornostmi in z neko dobro pozicijo. In šele na koncu smo prišli zdaj v zadnji fazi po teh ljudeh, ko so se po kapljicah pojavljali in iskali, nekateri dobesedno do zadnjega trenutka, do koalicijske pogodbe in do imen za tri resorje, ki jih sploh ni, kar je še dodaten absurd. V času, ko gre za tako parlamentarno moč, kot jo zdaj imate, kjer lahko dve stranki tvorita koalicijo, ali pa tri, bi morali seveda delovati racionalno. Vlada Janeza Janše 2012 je v bistveno težjih razmerah imela 11 ministrstev plus Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, 12 torej, pa je bilo delo opravljeno tako, kot mora biti. Zdaj je bila priložnost, da se stvari uredijo navzdol, ne pa navzgor. Je ni države, ki bi imela tako razbohoten razrez ministrstev. Največje države, ki imajo 20-krat, 30-krat več prebivalcev kot mi, nimajo tako bogate te strukture. Predvsem pa je ni države, ki bi imela tako umetno ustvarjena ministrstva, kot so pri vas nekatera, in tako na nek način čudno združeno in razslojevano. Edini primer, ki bi ga bilo podpreti, je združitev regionalnega razvoja in kohezijske politike, če bi mu dali še lokalno samoupravo iz MJU in MJU ukinili, ker je nepotreben, ostaja prazna lupina, ker nima več digitalizacije in še številnih drugih stvari. To bi bil edini primeren ukrep. Pa še okrevanje s finančnega področja mogoče zraven. Vse ostalo je pa potratno, sega v žepe davkoplačevalcev. Za to vas niso volili, nikogar med nami. Govorite, zdaj smo mi na oblasti, nas so izvolili – ja, 408 tisoč od 1 milijona 700 volilnih upravičencev vas je izvolilo. S tem prevzemate zelo veliko odgovornost, ampak istočasno se morate zavedati, da tudi zelo veliko ponižnost. Kajti ko bo predsednik Vlade, za katerega jaz ne bom glasoval, ker me ni prepričal, tudi programsko me ni prepričal, danes izvoljen, ne bo več samo predstavnik teh 408 tisoč ljudi, ampak predstavnik vseh 2 milijonov. Zavedati se mora, da mora delovati v interesu vseh. Ker sem v zadnjih dneh poslušal nekatere razprave za to osrednjo govornico, ki govorijo o tem: zdaj smo mi na oblasti, vi pa bodite kar lepo tiho in ponižni. Ne, oblast v Sloveniji je razdeljena, ima jo ljudstvo in ljudstvo jo je delegiralo med različne parlamentarne skupine. Vse parlamentarne skupine imajo svojo zavezo, odgovornost, predvsem pa, oprostite, ponižnost, ker tisti, ki dobi največje število glasov, mora izkazovati tudi največjo ponižnost. Če je ne izkazuje, če je avtoritaren, to pomeni, da nima tiste prave državniške drže, ki jo ljudje pričakujejo od takega liderja. Želim vam vso srečo in želim vam, da premislite o tistem, kar ste napisali, in čim prej … Hvala.Zmanjkalo vam je časa. Preden nadaljujemo, se kot predsedujoča čutim dolžna dati eno pojasnilo, predvsem ker se danes večkrat ponavlja, da je procedura mati demokracije in da je zaznati, da naj bi bila danes procedura kršena. Procedura danes ni bila kršena. Poslovnik razlaga Komisija za poslovnik. Vam bom tudi prebrala obrazložitev Komisije za poslovnik v zvezi z drugim odstavkom 73. člena Poslovnika, torej v zvezi s prekinitvijo dela Državnega zbora, če pred odločanjem to zahteva vodja poslanske skupine zaradi posvetovanja v skupini, kakor je bilo danes na začetku seje. Citiram iz obrazložitve. »Glede na to, da odločanje o zahtevi iz desetega odstavka 21. člena Poslovnika po vsebini sodi v okvir določanja dnevnega reda seje in pri tem ne gre za meritorno odločanje zbora in da je v desetem odstavku tudi določeno, da o tem odloča državni zbor brez razprave, je mogoče zaključiti, da pri odločanju zbora o tej zahtevi vodje poslanskih skupin ne morejo zahtevati prekinitve dela državnega zbora pred glasovanjem. Navedeno velja v primerih, ko gre za odločanje o zahtevi iz desetega odstavka 21. člena, ki se nanaša na določitev Kolegija predsednika Državnega zbora v zvezi s predlogom za sprejem predloga zakona po nujnem postopku, predlogom za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, predlog, da se odpravi predhodna obravnava zakona, sestavi delovnih teles iz pete alineje, sestavi delegacij Državnega zbora iz šeste alineje šestega odstavka 21. člena Poslovnika.« Sedaj pa gremo naprej z razpravo. Besedo ima Mojca Šetinc Pašek in Hvala za pojasnilo, predsedujoča. Jaz sem govoril o več členih, o 33., 230, tako da predlagam, da mnenje zakonodajno-pravne komisije za te člene preberete. Pri teh pa mislim, da ga ni, so členi jasni. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Jaz sem se odzvala na večkratno današnje besedilo, ki ste ga uporabili, torej da je procedura mati demokracije. Vse skupaj se nanaša na začetek današnje seje, raztolmačim kot predsedujoča, ker imam pravico tolmačiti poslovnik. Proceduralno, gospa Jelka Godec. JELKA GODEC (PS SDS): Gospa predsedujoča, to, kar ste prebrali, ni v kontekstu tega, na kar smo mi opozarjali. Mi nenehno opozarjamo na to, da se krši poslovnik glede imenovanja predsednikov in podpredsednikov v delovna telesa. Ne govorimo o kršenju poslovnika glede tega, kar ste zdaj vi prebrali. Tako da lepo prosim, bom ponovila enako pa bom zdaj jaz prosila, da zahtevate od Komisije za poslovnik, da razloži to, kar smo mi zahtevali. Torej da razloži, ali je kršen Poslovnik v 33. členu. Potem nam boste pa prebrali, ali držijo te naše navedbe, da se krši poslovnik, ali ne. Hvala.

Danes s strani kolegov iz opozicije, predvsem iz največje opozicijske stranke SDS, ki je seveda vešča napovedovalka prihodnosti, poslušamo katastrofične napovedi, kaj vse grozljivega in hudega nas čaka, ko bo vodenje Vlade prevzel dr. Robert Golob. Govora je o takojšnji kataklizmi, o demontaži institucij, o sesutju podsistemov, kolegi iz opozicije dr. Golobu vnaprej očitate demoliranje države. Mar res? Mar niste pravzaprav vi tisti, ki ste dve leti zgrešeno vodili to državo v času epidemije? Mar vam ni Ustavno sodišče dokazalo neustavnega vladanja z odloki, kar je bilo zavržno ne le do države, ampak tudi do državljanov? Nad tiste, ki so zaradi vaših oblastnih metod, s katerimi ste steptali ustavo, protestirali, ste pošiljali pretirano policijsko silo, bili ste zaničevalni do prejšnje opozicije, namesto da bi z njo poskušali doseči dogovor glede ukrepanja v krizi. Vse bi se dalo dogovoriti, če bi bili vi sposobni kulturnega dialoga. In zdaj to, kar ste na svojih 30 let podlage v ekstremni obliki počeli zadnji dve leti, vnaprej očitate drugim da vsi, ki ste nas dobesedno ekskomunicirali, nočemo sodelovati in se pogovarjati z vami. Uspehi vašega zadnjega obdobja so, da ste zares poskrbeli za večanje neenakosti v državi, in danes poslušamo ves dan, kako strašite s socializmom, zato ker je naša koalicijska partnerica Levica. Stranka Levica je v tej koaliciji zato, ker je korektiv za zgrešene socialne politike, ki ste jih vi vodili zadnji dve leti. Posledica vaših zgrešenih politik pa so bile žal tudi presežne smrti zaradi covida. Vaš uspeh spopadanja z epidemijo v zdravstvu niso bili samo biznisi, dokaj sporni, nezakoniti biznisi z medicinsko opremo, ampak tudi to, da so se vrata bolnišnic za bolnike z drugimi boleznimi za nekaj časa zaprle, nesorazmerno, kaotično, nepravično razdeljevanje covidnih dodatkov v zdravstvu in tudi drugod tako, da so največ dobili tisti z najvišjimi plačami, pa popuščanje zdravniškemu sindikatu glede plač, s katerim se je globoko zarezalo v enotni plačni sistem v javnem sektorju. To bo ob sistemskih spremembah v zdravstvu, kot so bitka z interesi zdravnikov in lobijev ter spremembe na področju zdravstvenega zavarovanja, prva naloga na zdravstvenem področju, ki čaka vlado dr. Roberta Goloba. Vaš uspeh je tudi popolnoma zgrešena šolska politika z nesprejemljivo odločitvijo o zaprtju šol in šolanju na daljavo. Vsa panika, s katero ste v šahu vodili šolsko področje, je vplivala na stiske vseh udeležencev šolskega procesa, od učiteljic in učiteljev, ravnateljic in ravnateljev do staršev, predvsem in v prvi vrsti pa otrok. Njihove stiske, ki so posledice tega ravnanja politike, so pravzaprav neizmerljive. Naslednik na mestu resornega ministra oziroma naslednica, ki jo je v svoji ekipi predvidel dr. Golob, če ji boste sploh dovolili, da nastopi, ve, da bo morala vse te stiske nemudoma začeti reševati in zmanjšati razlike, ki so jih deležne sedanje generacije otrok napram prejšnjim generacijam. Največ strahu, dobesedno paniko povzročate glede rešitev, ki jih dr. Golob in nova koalicija ponujata na področju gospodarstva, financ, davčne politike. Med drugim glede predloga, da bi morala Slovenija kot ena poslednjih držav v Evropski uniji razmisliti in uvesti nepremičninski davek, oblika katerega pravzaprav še ni dorečena, je pa potreben, da se nadomesti in poenoti sedanje nadomestilo za stavbno zemljišče, ki ga v povsem neenakih višinah pobirajo slovenske občine. Kaj ste na finančnem področju počeli vi? Zgolj za ozko skupino najbogatejših ste tik pred volitvami spremenili Zakon o dohodnini tako, da ste poglobili neenakost med državljani. Tisti, ki imajo najvišje dohodke, najvišje plače, bodo imeli od novega načina izračunavanja dohodnine največ, tisti iz srednjega sloja in najnižjega pa zares samo drobiž. Izračun vašega celofanskega predvolilnega manevra z dohodnino je, da ste ukinili 850 milijonov evrov proračunskih virov. To je ta dosežek, za katerega bo morala vlada dr. Roberta Goloba poiskati rešitev. Najti bo morala nov vir financiranja državne blagajne za ta izpad. Hvalite se z ugotovitvami britanskega Economista, češ da se Slovenija uvršča na visoko drugo mesto med 23 državami OECD, ob tem pa pozabite povedati kriterije teh meritev, ki segajo zgolj do zadnjega tromesečja lanskega leta. Med drugim v njih ni opozoril Fiskalnega sveta, ki napoveduje težko obdobje prav zaradi vaših ukrepov strukturne narave na finančnem področju, zaradi vaše davčne zakonodaje. Prav tako te lestvice ne vključujejo dogajanja od lanskega poletja naprej, ko so se začele podražitve energentov, ki ste jih naslovili prepozno, z energetskimi boni šele tik pred volitvami. In še, v te projekcije, s katerimi se hvalite, niso vključene rast inflacije in posledice ukrepov zaradi ruske agresije na Ukrajino. Proračun za letos predvideva primanjkljaj v višini 2,47 milijarde evrov. Za prihodnje leto ste načrtovali primanjkljaj v višini 1,52 milijarde evrov. Fiskalni svet pa vse te načrte okoli proračuna postavlja pod vprašaj. Ocenjuje, da so odhodki proračuna za ukrepe covida od marca 2020 do aprila letos znašali kar 5,1 milijarde evrov, od tega več kot milijardo za covidne dodatke. Samo letos se bomo po vaših načrtih dodatno zadolžili za novih več kot 5 milijard evrov. Skoraj 3 milijarde evrov za to, da financiramo vaše predvolilne izdatke v proračunu. Ali je odhajajoča vlada zato tako dolgo skrivala gospodarske napovedi Umarja, ki za letos napovedujejo padec rasti BDP? To je realna slika, to je vaša zapuščina in s tem se bodo soočali dr. Robert Golob in njegova vladna ekipa, če mu boste sploh dovolili, da jo v celoti oblikuje. Namreč, še pred izvolitvijo dr. Goloba za predsednika Vlade njegovo novo vlado vnaprej onemogočate z referendumom na tehnično-organizacijski zakon o vladi, pri čemer, tako opozarjajo ustavni pravniki, gre pravzaprav za zlorabo procesnih pravic s strani predlagatelja tega referenduma. Vse zgolj zato, ker se ne morete sprijazniti z voljo ljudi, ki so vam na volitvah izrekli popolno nezaupnico. Vaša največja težava je, da se z izzivi prihodnosti, ki jih naslavlja dr. Robert Golob, ne znate soočiti. To zato, ker živite v preteklosti. A brez strahu. Prihaja ekipa, ki se je sposobna soočiti tako s to vašo zapuščino kot z izzivi prihodnosti. Gre za ekipo, za koalicijo, ki je v kratkem času pod vodstvom dr. Goloba pripravila dobesedno sanacijski program vaših zgrešenih politik in potez, vaše demontaže družbe, pravne države, ustavne ureditve, vašega sesuvanja medijev, vašega pljuvanja in blatenja ljudi, zato ker razmišljajo drugače kot vi, demoliranja države. 24. aprila so volivci glasno rekli ne temu, kar ste počeli. Rekli so vam dovolj. Zaupanje za upravljanje države, za sanacijo družbe so delegirali dr. Robertu Golobu, zato ker ima vizijo, ker se zna odločati, ker zna vključevati in izkoristiti talente različno mislečih, ker zares razume izzive prihodnosti in ker so ti zares v solidarni, socialno pravični državi razvoja in znanja. Zato je prav, da dr. Roberta Goloba danes v imenu volivcev, ki so ga volili, podpremo za predsednika Vlade. Hvala.

Predlog za izvolitev predsednika Vlade Republike Slovenije in da na dnevnem redu ni konstruktivne nezaupnice trenutni vladi. Namreč, to, kar smo zdaj poslušali, je v bistvu neke vrste laži, gneva. Če se bo s takšnim tempom nadaljevalo, bo gospa verjetno kmalu kolapsirala. Predlagam, gospa predsednica, da jo opomnite. Hkrati bi pa prosila, če lahko poda konkretno, kje konkretno je sedanja vlada popustila zdravnikom pri plačah in je to zarezalo v enotni plačni sistem. Ker kolikor jaz vem, je zadeva, ki je bila v PKP10, zvišanje plačnih razredov za zdravnike, končala na Ustavnem sodišču. Takšne laži pa še bi lahko, sem si napisala, ampak ne bom. Samo to prosim, da opozorite, da smo pri 1. točki dnevnega reda, potrditev dr. Goloba za mandatarja, in da ne gre za konstruktivno nezaupnico sedanji vladi. Hvala lepa. Hvala vam. Takole bom rekla. Od vseh vas, vseh, levi, desni, sredinski, pričakujem obnašanje odraslih ljudi. Predvsem pa vas prosim to, kar sem enkrat že povedala na začetku, takrat ko sem bila izvoljena – da nehate z žalitvami drug drugega, zaradi tega ker vas gledajo vsi državljanke in državljani. Vsi vas gledajo. Okej? Prosim, da ste vljudni, spoštljivi drug do drugega, in ko razpravljate, da razpravljate z dejstvi, da ne žalite osebno, lahko pa kritizirate, tudi ostro, dejanja. Ker razpravo v Državnem zboru moramo dvigniti in jo bomo. Počasi, ampak verjamem, da jo bomo. jo bomo. Sicer to ni bil postopkovni predlog, tako da gremo naprej. Gospod dr. Robert Golob, želite odgovoriti na vprašanja iz razprave oziroma ali želite podati kakšna dodatna pojasnila? Ne. Hvala. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Čas, določen za razpravo, še ni potekel, zato sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati. Interes je. Če želi razpravljati tudi kandidat za predsednika Vlade dr. Robert Golob, prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru bo dobil besedo kot zadnji. Prosim za prijavo.

Prijavljen je dr. Robert Golob, če sem prav videla

Trije so prijavljeni, vsak ima pet minut časa. Prvi prijavljeni je Janez Magyar. Gospod Janez Magyar, izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, cenjeni mandatar, predlagatelj Svoboda! Danes smo slišali o socializmu. Sicer ste rekli, da se v koalicijsko pogodbo tega ni zapisalo, vendar moram opomniti, da ste v začetku govorili o dnevu mladosti, današnjem dnevu. Tudi mladi gospod, pa se mogoče ne zaveda, midva pa sva mogoče v letih skupaj. skupaj. V tistem času, ko sem bil mlad, otrok, me je moja mama popoldan, ko so dobili pralni prašek, poslala po pralni prašek, ki ga ni bilo. Poslala me je po margarino, ker je ni bilo. To so dediščine socializma. Jaz si ne želim tja, upam, da tudi vi ne želite in te vlade ne želite popeljati v to smer. Zahvaljujem se za čas, ki ste ga namenili oziroma da sem se lahko oglasil. Bom zelo kratek. Premalo oziroma nič besed ni bilo o občinah. V občinah živijo vsi naši državljani. Če so že ocenjevali vaši kolegi odhajajočo vlado – ta vlada je poskrbela za občine, dala denar in tudi razbremenila občine.

se je, takrat ko smo bili skupaj v Medvodah, oglasil in hvalil to vlado, sedaj pa ves, bom rekel, zbor z vaše strani pljuva po odhajajoči vladi. Kot je kolegica povedala, danes je predlog za izvolitev predsednika Vlade Republike Slovenije. Bodimo odgovorni. Tista vlada, ko smo bili v Medvodah, je poslušala občine, poslušala razvojne projekte, pobrala razvojne projekte, kje želijo videti svoje občine v državi, da ne bo samo beseda, bom rekel, v zraku ali na papirju, skladen regionalni razvoj. To je zelo pomembno. Občine so generator razvoja in v teh občinah živijo ljudje, so na nek način tudi vas in tudi nas volili. Pričakujem, da v tej smeri poslušate mene pa tudi vse nas, ki smo tukaj, še bolj pa tiste, ki

Hvala lepa. Postopkovni? (Ne.) Žal ne. Če ni postopkovni predlog, potem vam žal ne morem dati besede. Besedo dajem dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Hvala lepa. Vsi prav lepo pozdravljeni! Danes sem slišala s strani opozicije veliko strahov, natolcevanj in tudi žaljivk. Draga opozicija, vsaka nova metla na novo po svoje pometa. Vam pa svetujem, da čim prej pometete pred svojim pragom. Čas bi bil, da se končno sprijaznite z rezultatom oziroma s porazom na volitvah. In vas lepo prosim, pustite nam dihati. Slišali smo očitke, da hitimo s sestavo vlade. Res je. Tu vam dam prav, ampak mi moramo to čim prej narediti, zato da vi čim prej odidete s te vlade, zato da ne boste v zadnjih vzdihljajih naredili še več hudega, kot ste naredili do sedaj. Danes potrjujemo predsednika Vlade. Dr. Roberta Goloba dobro poznam. Oba prihajava iz iste krajevne skupnosti, sem na njegovi listi že četrti zaporedni mandat, od leta 2006. V V mestnem svetu sva odlično sodelovala. Cenim ga kot človeka, mu popolnoma zaupam in mu tudi verjamem. Prepričana sem, da bo s svojim vizionarstvom in s svojo ekipo, ki si jo bo izbral, popeljal Slovenijo v lepšo in boljšo prihodnost. Zato bom danes z veseljem podprla dr.

Hvala, predsednica. Odzval bi se na dve pobudi, ki sta bili že vmes, pa se navezujem na to. Ena od prednosti, upam si trditi prednosti naše nove vlade je, da bodo v njej, mislim, da celo v večini, ljudje, ki prihaja z obrobja Slovenije. Če kdo razume potrebo po regionalizaciji, smo to mi, ki živimo na obrobju Slovenije. Žal, ker sem v občinskem in v krajevni skupnosti prisoten vse od leta 2000, vem, da brez prave regionalizacije ne bo nobenega preboja izven prestolnice. Ker ga ne more biti. Zato krepitev občin kar tako žal ne vodi do preboja. Razumem, da so občinarji lahko zadovoljni, ko dobijo več denarja, vendar če želimo res preboj z vidika razvoja regij,

jaz sem jo tako vzel. Mislim, da smo identificirali vsaj tri področja, kjer se lahko začnemo zelo hitro pogovarjati na ustavnem nivoju, dovolj nas je. Regionalizacija je ena od njih, sprememba volilne zakonodaje je druga in tretja je poenostavitev tega postopka. Slovenija je unikatna v tem, da danes, ko bom prisegel in se bom usedel na stol predsednika Vlade, v resnici to ne bom, še vedno bomo imeli istega predsednika Vlade. Unikatna. Ali je to učinkovito? Zagotovo ne. Zakaj bi imeli dva predsednika Vlade? Popoln nesmisel. Tudi to spremembo lahko udejanjimo skupaj, zato da bomo pokazali ljudem, da znamo pravila, ki so nesmiselna in neučinkovita, skupaj z desne, z leve in iz sredine spremeniti v dobro ljudi. In zato se popolnoma pozitivno in res v duhu sodelovanja odzivam na vaše pobude. Začnimo s temi pogovori. Ne rabimo se ozirati na tiste, ki so škodoželjni in ne dobronamerni. Oni naj, hvala bogu, ostanejo, kjer so, mi pa lahko začrtamo pot skupaj naprej. Hvala za vašo razpravo, ki jo sedaj zaključujem. Prehajamo na glasovanje o predlogu predsednika republike za izvolitev predsednika Vlade. V skladu z drugim odstavkom 111. člena Ustave se o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije glasuje tajno. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli državni državni zbor na predlog predsedujočega. Poslanske skupine so mi že posredovale predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje. To so: Franc Breznik, Slovenska demokratska stranka, Aleksander Reberšek, Nova Slovenija – krščanski demokrati … Prosim za tišino. Samo, da preberem, prosim. Bi šlo? Predrag Baković, Socialni demokrati, in dr. Tatjana Greif, Levica. Članica te komisije sem tudi jaz kot predsedujoča. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke Jerneja Bergoč. Predlagam, da komisija v taki sestavi in z morebitno novo predsedujočo vodi tudi volitve podpredsednice v okviru 2. točke dnevnega reda. Ali kdo takemu predlogu za sestavo komisije nasprotuje? (Ne.) Če ne, prehajamo na odločanje o sestavi komisije. Glasujemo.

je glasovalo 78, proti nihče. (Za je glasovalo 78.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je komisija v predlagani sestavi izvoljena. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika bo poslancem vročena glasovnica tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda za ali proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanca ni jasno razvidna. V skladu z drugim odstavkom 111. člena Ustave bo kandidat za predsednika Vlade izvoljen, če bo zanj glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjeno glasovnico oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju. Zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasijo v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 19.55 in bo trajalo do 20.10. Prekinjam to točko dnevnega reda in sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 20.25. Hvala.

Prehajamo na obravnavo prekinjene 1. točke dnevnega reda, to je na Predlog za izvolitev predsednika Vlade Republike Slovenije. Objavljam izid glasovanja. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 25. maja 2022. Razdeljenih je bilo 85 glasovnic, oddanih je bilo 85 glasovnic. Neveljavna je bila 1 glasovnica, veljavnih je bilo 84 glasovnic. Za je glasovalo 54 poslancev, proti je glasovalo 30 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. Robert Golob z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika Vlade Republike Slovenije.

Dr. Robertu Golobu čestitam in mu želim uspešno delo pri opravljanju dolžnosti predsednika Vlade.

Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Hvaležen sem in ponižen, kot sem začel, za to, da sem lahko danes tukaj, za to, da bom lahko Slovenijo peljal v boljšo prihodnost. V prihodnost, ki si jo vse naše državljanke in državljani zaslužijo. Hvaležen sem vam, ki greste z nami od začetka poti, in hvaležen bom vsem vam, ki se nam boste mogoče pridružili kasneje, ko boste videli, da je ta pot skupna, ker dejansko želimo delati v dobro vseh. Hvala.

Predsedniku Vlade se zahvaljujem za njegove besede. Trenutek počakajte, da vam še jaz čestitam.

Ker je bil poslanec dr. Robert Golob izvoljen za predsednika Vlade, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca. O tem bom takoj obvestila Državno volilno komisijo in jo zaprosila, da zboru sporoči, katera kandidatka oziroma kateri kandidat bo v skladu s 14. členom Zakona o poslancih namesto njega opravljala oziroma opravljal funkcijo nadomestnega poslanca oziroma poslanke.

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem je Državnemu zboru 24. maja 2022 predlagala, da za podpredsednico Državnega zbora izvoli kolegico Natašo Sukič. Za dopolnilno obrazložitev predloga kandidature dajem besedo predstavniku predlagatelju dr. Mateju T. Vatovcu. Izvolite. Najlepša hvala, podpredsednica. Drage kolegice in kolegi! V bistvu imam precej nehvaležno nalogo, ker pet minut za to, da predstavim multipraktika, kar je Nataša Sukič, ni prav veliko. Tako da se bom držal tistega, kar smo tudi zapisali. Nataša je res na svoji poklicni poti prehodila različne poti in imela tudi različne vloge. Dolgo časa je bila samozaposlena v kulturi. Morda jo nekateri izmed vas poznate kot pisateljico, tudi nagrajeno. Vseskozi je tudi aktivno delovala na področju nevladnega sektorja, že v 80. v okviru društva Škuc, bila je tudi prva direktorica centra nevladnih organizacij Slovenije. Med letoma 1997 in 2001 je bila zaposlena kot vodja odnosov z javnostmi v Cankarjevem domu. Med 2004 in 2018 je delovala tudi kot voditeljica mednarodnih evropskih projektov, predvsem s področja nediskriminacije in upravljanja raznolikosti v zaposlovanju. Sodelovala je z Unicefom, kjer je vodila evropski program o globalni ekonomiji in o globalni solidarnosti. Med letoma 2004 in 2010 je bila tudi generalna sekretarka Združenja slovenskih ustanov. Nataša je v osebnem življenju, tega nimate zapisanega v predlogu, borka. Človek, ki ne trpi nepravičnosti. Človek, ki mu je zelo pomembno, da so stvari na mestu, da so stvari po pravilih in da so ta pravila enaka za vse. Mislim, da je to znala pokazati tudi v prejšnjem sklicu Državnega zbora, ko je bila predsednica Komisije za človekove pravice in enake možnosti. Zato predlagatelji trdno verjamemo in smo prepričani, da bo na tistem stolu, tam za mano, znala vloge in načela, ki jih je pletla skozi svojo poklicno pot, uveljavljati tudi z mesta podpredsednice Državnega zbora. To bo podpredsednica, ki bo nalogo opravljala z največjo odgovornostjo, z največjo vestnostjo, in prepričan sem, da tudi zelo predano. Natašo Sukič predlagamo za podpredsednico Državnega zbora. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Levica. Izvolite, kolega Miha Kordiš. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu! Vlada v odhodu je v dveh letih jasno pokazala, da ne mara pametnih ljudi. Zato je obračunavala s kritično kulturo, nevladnimi organizacijami, mediji. Skratka vsemi, ki niso oni sami. Ista vlada je pokazala tudi, da ne mara socialne pravičnosti in delavskega razreda. Državo je zadolžila za vrtoglave milijarde, s katerimi je na lepe oči zalila svoje kapitalistične prijatelje z nepovratnimi pomočmi. Sočasno so delavci espeji životarili in pomoči celo vračali, industrijski delavci pa odhajali na delo v okužene tovarne. Za bogate je bila sprejeta davčna reforma, v dvig zajamčenih pokojnin na današnjih 653 evrov pa smo jih morali prisiliti v Levici iz opozicijskih klopi. In tako naprej. Zakaj vse to navajam? Zato ker je Nataša Sukič za mesto podpredsednice Državnega zbora poosebljeno živo nasprotje janšizma. Nataša Sukič je namreč kulturnica. Delovala je kot samozaposlena v kulturi, kot pisateljica je prejela več literarnih priznanj. Na oddelku za gledališče Cankarjevega doma je vodila projekte kulturne vzgoje in humanistike. Nataša Sukič je tudi nekdanja aktivistka. Službovala je kot prva direktorica centra za nevladne organizacije CNVOS, kot urednica založbe Škuc in kot urednica oddaje na Radiu Študent. In ne nazadnje, Nataša Sukič je pokončna socialistka. Zaveda se, da so delavske pravice človekove pravice. To je dokazala v prejšnjem mandatu, ko je predsednikovala komisiji za peticije, in dokazala je s svojimi parlamentarnimi razpravami. Spomnimo se le na levje borbe za ohranitev dodatka za delovno aktivnost ali za redefinicijo in dvig minimalne plače. Skratka, Nataša Sukič bo v vodstvo Državnega zbora prinesla to, kar skrajna desnica histerično izganja – kulturo, aktivizem in socializem. Nataša, tovarišica, soborka za vse, ne le za peščico, srečno! Spoštovani, kakor sem na prejšnji seji pri kolegu mag. Branku Grimsu povedala, jaz vas lepo prosim, kolega Kordiš, tudi vas, ob stališčih ne polemizirati, ne biti žaljivi, ne biti nestrpni, nedemokratični. Če želimo voditi nek nov način dialoga, je potrebno biti spoštljiv. Mene žalosti, da je ob tako veličastnem trenutku, kot je imenovanje naše kolegice za podpredsednico, potrebno na ta način predstaviti stališče in polemizirati. Mislim, da vam ni bilo tega treba. Besedo dajem Poslanski skupini Svoboda. Kolegica Tereza Novak, izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi! Kandidatka za podpredsednico Državnega zbora Nataša Sukič se je v politiko, kot pravi sama, podala zaradi spoznanja, da se boj za pravičnejši svet ne sme ustaviti na mejah civilne družbe, temveč se mora prenesti tja, kjer se sprejemajo odločitve. Pred osmimi leti je bila izvoljena za mestno svetnico v Mestni občini Ljubljana. Leta 2014 je bila kandidatka za ljubljansko županjo. Na politični parket na državni ravni je z izvolitvijo v Državni zbor stopila leta 2018, na letošnjih volitvah pa so ji volivke in volivci vnovič izrazili zaupanje. Vztrajna borka proti revščini in razrednim razlikam je izkušena političarka z odličnim poznavanjem vloge in delovanja parlamenta. V prejšnjem sklicu Državnega zbora je bila ena najvidnejših opozicijskih poslank, ena najodločnejših zagovornic demokracije in ne nazadnje tudi predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Prepričani smo, da bo svoje znanje in izkušnje znala uspešno izkoristiti tudi v vlogi podpredsednice Državnega zbora. Verjamemo, da bo svoje delo opravljala odgovorno, vestno in v največji meri spoštovala Poslovnik Državnega zbora. Prav zato ima Nataša Sukič kot kandidatka za podpredsednico Državnega zbora soglasno podporo Poslanske skupine Svoboda. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo s Poslansko skupino Slovenske demokratske stranke, besedo ima gospod Franc Breznik. Vljudno prosim, da smo med predstavitvijo v dvorani tiho in da ne motimo govornika za odrom. Izvolite. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Danes postavljamo podpredsednico Državnega zbora, tukaj imamo kandidatko. Predsednik Državnega zbora ima v protokolarnem smislu v parlamentarni demokraciji drugo najpomembnejšo funkcijo, za predsednikom države, podpredsednik kot njegov namestnik največkrat vodi seje. Za podpredsednike se tako kot za predsednike navadno zahteva, da so to izredno tolerantni poslanci z nekimi proevropskimi stališči, s strpnostjo do drugače mislečih, z nekim humanizmom in tako naprej. Največja zmaga kulturnega marksizma v Sloveniji je vsekakor pohod skozi institucije pravne in demokratične države. Sprva iz kulture, kjer so se največkrat izobraževali, šolali, kasneje pa z ostalimi institucijami, tudi skozi varnostne, vzgojno-izobraževalne in tako naprej. Na podlagi te podstati smo dobili tudi svobodo. Paradoks današnjega dne je, današnjega dne je, da skozi prizmo svobode prihaja v institucijo Državnega zbora, v njen sam vrh prvič v zgodovini slovenskega naroda nesvoboda. Nesvoboda v smislu prvič, prve besede, ki pomeni nesvobodo. To pomeni največkrat verbalno nasilje tukaj v Državnem zboru, trkanje in udarjanje, takrat ko se ne strinjajo, po družbeni lastnini, kot jo oni imenujejo, nekulturi kulture, predvsem pa izredno ekscesno retoriko in utopične ideje, ki nikoli na svetu v nobeni družbi, v nobenem časovnem obdobju, v nobenem narodu niso preživele. Za sabo so pustile množično kršenje človekovih pravic in za sabo so pustile veliko revščino. Vse to predstavlja stranka, ki se je samo v slovenski medijski krajini lahko postavljala kot nekaj normalnega. Stranka, ki predstavlja evropske ideje, ki ima več kot 30 let tradicije, ki je znana doma in v tujini z več kot 35 tisoč realnimi člani, pa se predstavlja v slovenski medijski krajini kot nekaj radikalnega. Vse, kar govorimo, vse ima svojo dialektiko in vse je narobe. Preizkušnja pred 31 leti, ko sem s svojimi kolegi, tudi s predsednikom Slovenske demokratske stranke ravno govoril, da odidemo iz takega sistema, tudi z žrtvami, tudi v tistih dneh, še preden se je vojna za Slovenijo začela, ko smo imeli v Mariboru prvo žrtev, ko smo imeli na Ptuju drugo žrtev in ko smo [jih] imeli kasneje, smo se odpravljali. Borili smo se ravno proti sistemu, proti vrednotam, ki jih predstavlja radikalna levičarska stranka, ki so jo na svet in skozi institucije pripeljali kulturni marksizmi, seveda ob podpori slovenske medijske krajine. Ravno zaradi tega, zaradi nesvobode, ne zaradi ad personam, ne moremo podpreti nekoga na takšno funkcijo. Predvsem gre za institucijo, gre za mentaliteto, gre za stranko, ki predstavlja vrh, še enkrat ponavljam,

parlamentarne demokracije, ki jo predstavlja Republika Slovenija. S protinato stališči v času najhujših vojnih spopadov v naši soseščini, protievropskimi stališči, celo s protistališči, ki jih predstavlja evropska konvencija o človekovih pravicah, ko govori o privatni lastnini in kdaj se lahko privatna lastnina, ki seveda

Če so jo volivci izvolili v Državni zbor, ja, če so jo pa predstavili za to, da se predstavlja v vrhu tega parlamenta, torej zakonodajne veje oblasti in kasneje tudi v vrhu izvršilne veje oblasti, potem pa smo v Slovenski demokratski stranki proti takemu imenovanju. Torej bomo nasprotovali. To je naš, lahko bi rekel, jasen in glasen cilj. Vsi tisti, ki ste novi v parlamentu, ste za nas nepopisan list. Ste nepopisan list, mi nismo stranka, ki bi ljudi razdvajala, ampak vedno smo bili na strani Slovenije. Zato je ta naša argumentacija, ki jo govorim, torej brez pisanja nekih listov in vsega ostalega, tista, ki stoji. Še enkrat ponavljam. V Slovenski demokratski stranki bomo proti imenovanju gospe Sukič za podpredsednico Državnega zbora. Najlepša hvala.

sem na predhodni seji tega zbora, ko smo volili predsednico Državnega zbora, predstavljal stališče naše poslanske skupine, poudaril vrednote, vrednote, ki jih zagovarjamo v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih, vrednote demokratične Evropske unije, na katerih temelji tudi delovanje naše stranke – solidarnost, pravičnost in odgovornost, vladavina prava in predvsem predvsem spoštljivost dialoga. To so vrednote, ki jih zagovarjamo v naši poslanski skupini tudi in še posebej, ko gre za pogosto težke tematike, razgrete politične diskusije v tej hiši, in na splošno v slovenski javnosti. Kolegice in kolegi, nobenega dvoma ni, da stojimo vsi skupaj pred zahtevnim obdobjem, tako družbeno kot gospodarsko se nam obeta, da bomo morali v prihodnjih mesecih in letih še bolj uporabljati trezno glavo in veliko premišljenosti, da bomo obvladovali izzive, ki nam pretijo. Varnostne razmere, povezane z draginjo in nižanjem gospodarske rasti, ki se nam obetajo, zahtevajo parlament, ki bo, prvič, strokoven in podkovan, drugič, spoštljiv, tretjič, zmeren in dialoški v svojih stališčih. Takšen državni zbor pa mora imeti vodstvo, ki bo najbolje poosebljalo, s svojim delovanjem uresničevalo te lastnosti. Torej, vodstvo, ki bo strokovno podkovano, predvsem pa spoštljivo ter z občutkom in posluhom za vse, vsakega izmed nas in vse skupaj, ki smo del tega zbora. Spoštovani, gospo Natašo Sukič poznamo in jo lahko presojamo samo po dejanjih v preteklem mandatu Državnega zbora. Žal je treba reči, da smo bili vsaj v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih z njene strani večkrat deležni vedenja, ki bodoči podpredsednici Državnega zbora ne pritiče. Zato njene kandidature za podpredsednico Državnega zbora ne podpiramo in bomo glasovali proti izvolitvi na tako visoko in tako pomembno mesto. Verjamemo, da si hram demokracije zasluži vodstvo, ki bo v zgled drugim, ki bo bolj povezovalno in manj izključevalno. Želimo si, da bi lahko kmalu podprli osebo, ki bo poosebljala najboljše, kar slovenska demokracija s svojo tridesetinvečletno dediščino lahko ponudi. Državni zbor potrebuje ljudi, ki bodo upravičili visoka strokovna pričakovanja, bodo razumeli demokracijo v najglobljem in najširšem pomenu, predvsem pa bodo cenili pravičnost, spoštljivost in človekovo dostojanstvo vsakega. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prijavljenih k razpravi ni. Ali želi besedo še predstavnik predlagatelja dr. Matej Vatovec? (Da.) Izvolite. Mislim, da sem na prvi ustanovni seji na nek način razložil, kako si v Levici predstavljamo demokracijo. V prvi vrsti kot dopuščanje možnosti različnih stališč, različnih mnenj in njihovo argumentirano soočenje. Danes smo v teh stališčih, v katerih se sicer običajno ne polemizira, s strani opozicije slišali predvsem dve stvari – da obstaja samo en en pogled na svet, ki je pravi, in to je njihov. Sploh ko smo slišali gospoda Breznika, ki je razlagal, kako je ena od strank očitno neustavna, kar so večkrat dokazovali, in da nima na nek način pravice biti v tem parlamentu. Mislim, da so to rdeči alarmi za demokracijo. In še enkrat, prepričan sem, da bo Nataša odlično izvedla vse naloge, ki jih bo imela, tudi na načelih solidarnosti. Verjemite, da če je kateri človek, ki ima pretanjen in zelo občutljiv čut za manjšine, za tiste, ki so izrinjeni, je to ravno ona. Hvala.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 Ugotavljam, da interesa ni, in s tem zaključujem razpravo. Prehajamo na izvedbo glasovanja. V skladu s tretjim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora državni zbor odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli državni zbor. Zbor je volilno komisijo za vodenje tajnega glasovanja že izvolil v okviru 1. točke dnevnega reda. V njej bo kot predsedujoča sodelovala predsednica Državnega zbora. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda za ali proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna. skladu s četrtim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora bo kandidatka za podpredsednico Državnega zbora izvoljena, če bo zanjo glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju. Zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanko in poslance, ki boste gospe predsednici pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer boste prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 21. uri in bo trajalo do 21.15. Prekinjam to točko dnevnega reda in sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 21.30. Hvala lepa. Hvala